Kolegice i kolege, prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog zakona? Da. Riječ ima državna tajnica Ministarstva pravosuđa poštovana kolegica Snježana Bagić. Izvolite, kolegice. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama su relativno kratke izmjene i dopune Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta. Kao što znate ovim zakonom je u prvom redu koji je donesen 2005. godine i u svoj punoj primjeni 2002. godine je osnovan Ured za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta kako ga popularno i skraćeno zovemo USKOK kao posebno pravosudno tijelo odnosno posebno državno odvjetništvo koje ima zadaću prevenirati ali prije svega progoniti one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta. U ovih nekoliko godina stvorene su ne samo zakonske pretpostavke nego i uvjeti da USKOK može a izvršavati zadaću zbog koje je osnovan. Što se tiče nadležnosti USKOK-a ona je detaljno propisana člankom 21. ovoga zakona i tu je naveden katalog kaznenih djela iz Kaznenoga zakona koja se smatraju koruptivnim kaznenim djelima i za čiji progon je nadležan USKOK. Radi jasne distinkcije i podjele nadležnosti između državnih odvjetništava, redovnih državnih odvjetništava i USKOK-a zakonodavac se opredijelio za ovaj pristup i posebnom odredbom zakona člankom 21. odredio kaznena djela koja se smatraju koruptivnim kaznenim djelima, to su u prvom redu najpoznatija djela primanja i davanja mita i primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Među ovim kaznenim djelima nije njima bilo obuhvaćeno kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti. Razlog tome je bilo nešto se to djelo ne bi kažnjavala, ne kažnjivo djelo kao klasično kazneno djelo za čiji progon je nadležno državno odvjetništvo. Razlog zašto to nije bilo obuhvaćeno u katalogu kaznenih djela koji je rađen u USKOK-u je bilo što je pravna teorija i praksa polazeći od naše pravne tradicije polazila od toga da to djelo osim pribavljanja koristi u sebi sadrži nanošenje štete kako od strane službene tako i odgovorne osobe pa se smatra da bi njegovim unošenjem u katalog nadležnosti ureda sama nadležnost ureda bila proširena izvan granica zbog koje je osnovan a to je naravno organizirani kriminal i korupcija. Međutim, polazeći od u međuvremenu nastale prakse da koruptivna kaznena djela nikad nisu jednoznačna pa ni …/Govornik se ne razumije./… kaznenog djela koje obuhvaćamo ili optužujemo pojedinu osobu nije samo možda jedno kazneno djelo i da bi neko kazneno djelo bilo koruptivno kazneno djelo u prvom redu je bitno da se radi o …/Govornik se ne razumije./… koristi a ono je imanentno upravo kaznenim djelima zlouporabe službenog položaja i ovlasti a u krajnjoj liniji na to to je tako i u međunarodnoj praksi …/Govornik se ne razumije./… zakonodavstva propisano u prvom redu Konvencije Ujedinjenih naroda o borbi protiv korupcije koja također nalaže svim državama da naprave takav zakonodavni okvir kojim će omogućiti progon i kažnjavanje koruptivnih kaznenih djela u koja se uključuju i kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i kada se radi samo o pribavljanju koristi. To je razlog zbog čega se u prvom redu predlaže ovim izmjenama i dopunama dakle katalog kaznenih djela za koja je nadležan USKOK proširiti i na ovo kazneno djelo, znači kazneno djelo zlouporabe položaja ovlasti propisano člankom 337. Kaznenoga zakona.

Navodno da to samo po sebi ništa ne znači ali dozvolite mi samo vas podsjetiti da je ovdje riječ zapravo o primjeni odredbi zakona kojima je uređen institut krunskog svjedoka, suradnika, pokajnika ili …/Govornik se ne razumije./…, dakle to su one osobe koji jesu pripadnici zločinačke organizacije ali koje surađuju s državnim odvjetništvom i pomažu svojim iskazom odnosno omogućuju da se prokaže i otkrije djelovanje zločinačke organizacije do kraja. kao takav u dosadašnjoj praksi, dakle od stupanja na snagu zakona nije pretjerano korišten. Dakako da ovakve …/Govornik se ne razumije./… mjere i ne treba pretjerano koristiti, korišteno je pet puta. pokazuje se da kod otkrivanja najsloženijih dijelova dijela organiziranog kriminala jesu takva, katkada se dokazi ne mogu prikupiti ako naš pravni sustav ne ne poznaje i ovaj institut krunskoga svjedoka pa se predlaže ovu odredbu brisati odnosno omogućiti …/Govornik se ne razumije./… našem pravnom sustavu ovoga instituta. Također je propisana mogućnost i ona se odnosi na određene zapravo kadrovske promjene koje su moguće unutar USKOK-a jer u prvom redu se djelatnici USKOK-a regrutiraju iz već imenovanih državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika kao one osobe koje uz sve ostale zakonom propisane uvjete doista se smatra da su sposobne i pokazuju posebne sklonost i afinitet progonu kaznenih djela organiziranog kriminala i korupcije. praksa je pokazala da unatoč tome što su se osobe koje dođu raditi kao zamjenici ravnatelja USKOK prošle određene provjere i što je selekcija … /Govornica se ne razumije./ … među najsposobnijim državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika da katkada te osobe kada dođu u USKOK ne snalaze se najbolje u novoj sredini i da bez obzira što su unutar redova Državnog odvjetništva dobro radile neki od njih jednostavno nisu u stanju ispuniti nove zahtjeve i raditi s istim intenzitetom ili s istim sposobnostima na ovakvim kaznenim djelima i onda se predlaže omogućiti da se te osobe onda vrate na rad u instituciju Državno odvjetništvo iz koje su došle. Evo uvažene dame i gospodo zastupnici ovo su te tri bitne izmjene koje se predlažu ovim Prijedlogom zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa državnoj tajnici. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Izvolite kolega, predsjednik Odbora za pravosuđe.

održanoj 4. srpnja 2007. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. lipnja 2007. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim prijedlogom dopunjuje članak 21. Zakona o USKOK-u na način da se proširuje nadležnost USKOK-a za progone tzv. kaznenih djela zlouporabe položaja ili ovlasti. S obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2006. godine izmijenjen članak 298. i 337. Kaznenog zakona te da je članak 19. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije iz 2003. godine određuje kazneno djelo zlouporabe položaja potrebno je ovo kazneno djelo uvrstiti u katalog kaznenih djela za koje je nadležan USKOK. Prijedlogom se omogućava zamjenicima ravnatelja koji ne pokazuju sklonosti za rad na složenim predmetima isto tako vraćanje na rad u Državna odvjetništva. U raspravi su članovi Odbora riječima pohvale jednoglasno podržali predložene izmjene i dopune. Mišljenja su da se prigovorom Europske komisije u odnosu na nadležnost Ureda u pogledu progona za zlouporabe službenog položaja i predloženim proširenjem kataloga kaznenih djela u nadležnosti USKOK-a daju veće ovlasti USKOK-u za rad na najsloženijim predmetima. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je Odbor za pravosuđe je jednoglasno sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Hvala lijepa poštovani kolega Tomljenović. Otvaram raspravu. Na redu je poštovani kolega Slaven Letica kojeg nema pa gubi pravo govora o ovoj temi. Nemamo više prijavljenih, a s obzirom da imamo od radnih tijela podnesene amandmane državna tajnica se želi očitovati na njih. Izvolite. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Na ovaj Prijedlog zakona Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora podnio je dva amandmana koja Vlada Republike Hrvatske jer se poboljšava tekst zakona prihvaća. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovoj temi. Glasovat ćemo također kad se steknu uvjeti.